**Zgrebec, Dragica (SDP)** Još ćemo na kraju raspraviti: 11. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom odvjetništvu, prvo čitanje, P.Z. br. 255 Predlagatelj zakona je Klub zastupnika HDSSB-a. Prijedlog akta ste primili u pretince. Vlada RH dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će obrazložiti zakon kolega ali niste navedeni kao predstavnik predlagatelja. Josip Salapić i Dinko Burić, ali izvolite kolega Dražen Đurović. Izvolite. Gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici. Velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Državnom odvjetništvu iz siječnja 2013.godine, tada je predan u proceduru. Evo zahvaljujem gospođi potpredsjednici što me je stavila u ime predlagatelja i od toga su se okolnosti mijenjale i čak nas je i predsjednik kluba promijenio, svašta se dogodilo.

Uglavnom radi se o zakonskoj inicijativi kojom predlažemo ograničenje mandata glavnog državnog odvjetnika na maksimalno dva uzastopna mandata u trajanju od 4 godine. dakle glavni državni odvjetnik RH pri obavljanju glavne dužnosti ukazanog postupka, a to je progon počinitelja kaznenih djela može biti izložen neizravnim političkim pritiscima nositelja političke vlasti ili doći u poziciju u kojoj ne može obavljati svoju funkciju zbog političkih pritisaka i činjenica da njegov izbor i rad neizravno ovisi o navedenoj političkoj eliti. Ograničavanje mandata glavnog državnog odvjetnika ima za osnovi racio onemogućiti koncentraciju moći koja je podložna pritiscima, dnevnopolitičkim zbivanjima i postupcima koje sugerira arbitrarno, selektivno ili iznimno diskrecijsko postupanje u pogledu progona počinitelja kaznenih djela. Štoviše ograničavanje mandata na najviše dva uzastopna mandata i na psihološkoj razini od imenovanih osoba zahtjeva obavljanje mandata na način koji podrazumijeva operativno i nezakonito utemeljeno djelovanje lišeno političkih i drugih utjecaja jer se uspješnost promatra i ocjenjuje u jasno definiranom razdoblju u trajanju od jednog odnosno najviše dva uzastopna mandata. Mislimo da je ovakvo rješenje ima smisla i da je dobro i za funkciju glavnog državnog odvjetnika jel manje-više svi su dužnosnici, sve osobe koje se imenuju ili biraju u RH manje-više su na mandatima od 4 godine. Većina mandata je i ograničena i u drugim državama je ograničena. Prema tome i praksa je na kraju pokazala da za kvalitetu rada državnog odvjetništva i za za uspješnost rada njegovog je zapravo više nego dovoljno 8 godina mandata jednog državnog odvjetnika. S time što mogu odmah napomenuti da kako smatramo da je rješenje od dva uzastopna mandata znatno bolje od eventualno jednog mandata koji bi trajao 8 godina, koji bi trajao 8 godina, što također spominju se inicijative u tom pogledu. Evo toliko. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Želi li predstavnik odbora? Nema ga. ga. U ime kluba Nezavisnih zastupnika prijavljen je Damir Kajin kojeg nema pa gubi pravo rasprave. U ime kluba Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Mladen Novak.

Hrvatski laburisti-Stranka rada će podržati ovaj prijedlog i slažemo se sa svim ovim argumentima koji su ovdje izneseni s time što podsjećamo da je već u raspravi prilikom izvješća državnog odvjetnika da je bilo upravo komentara na to da li treba ili ne treba na koliko bi eventualno ovo što je sad upravo u ime predlagatelja kolega Đurović iznosio da li eventualno produljiti mandat protiv čega smo isto tako. S time što svi smo mi svjesni da sama ta pozicija jednostavno ljude dovodi u situaciju da budu izloženi što pritiscima, što određenim iskušenjima teško je za očekivati da netko nakon dva mandata, odnosno dulje od dva mandata može biti da ne kažem pod staklenim zvonom i suzdržati se od eventualno nekih dvojbenih, neću reći ni jedan drugi izraz nego barem dvojbenih postupaka. Tim prije što u stavku 2. dosadašnjem koji postaje stavak 3. stoji da ako glavni državni odvjetnik ne bude ponovno imenovan na istu dužnost ili je razriješen nastavlja raditi kao zamjenik državnog odvjetnika u Državnom odvjetništvu jer realno rečeno ti ljudi imaju situaciju da kroz savjesno obavljanje svog posla poslu Državnog odvjetništva će se sigurno zamjerati i stvarati ajmo reći atmosferu da je teško da mogu očekivati neko zbrinjavanje za sebe da ne kažemo uhljebljivanje da ne bi bilo krivo shvaćeno jer nije u tom kontekstu. A ipak ne možemo dozvoliti da ljudi nakon toga ostanu na ulici. Ali kada smo već kod funkcioniranja toga, te institucije Državnog odvjetništva, ja moram priznati da neke odluke su stvarno dvojbene pa zato podupiremo, to je razlog više da podupiremo ovu ideju o limitiranju mandata. U zadnje vrijeme sve češće smo svjedoci da se dolazi do nekakvih nagodbi pri čemu ne znam, O.K., možda se, ne mora javnost znati zbog čega su te nagodbe ali otvaraju sumnju kod građana i iskreno rečeno šalju možda i krive poruke pa čak i ogorčenje izazivaju. Zadnji slučaj koji je iz moje sredine, zato mi i je toliko problematičan je slučaj ravnatelja bolnice u Sisku koji je eto danas sam čuo dao i ostavku usput, ali pazite čovjek koji je pod istragom i dolazi do nagodbe i imenovan je za stečajnog ravnatelja. Stvarno kako god gledate poruka koja se šalje građanima, znači neki su debelo privilegirani. Nalazite se pod istragom zbog privrednog kriminala i vlast vas imenuje kao stečajnog upravitelja u toj istoj ustanovi koju ste pod pod istragom da ste ju oštetili za 663 tisuće kuna. Zbog toga mislim da prijedlog kluba HDSSB-a u svakom slučaju treba podržati i mi ćemo ga podržati. Hvala. U ime kluba SDP-a, kolega Peđa Grbin. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovane kolegice i kolege. Predmetni zakon se odnosi na ograničenje mandata glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske odnosno odnosi se na određene promjene u institutu izbora te osobe. Međutim, iako se izbor glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske uređuje i zakonom primarni pravni izbor i onaj kojim se moramo voditi prilikom utvrđivanja na koji način i pod kojim uvjetima možemo birati glavnog državnog odvjetnika je Ustav Republike Hrvatske i to članak 125. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske. Tom je odredbom jasno utvrđeno da glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske bira Sabor i to na mandat od 4 godine bez ograničenja. Ustav Republike Hrvatske kao temeljni pravni akt s kojim svi zakoni moraju biti usklađeni utvrdio je da za izbor glavnog državnog odvjetnika nema ograničenja u pogledu mandata. Mi danas možemo razgovarati oko toga da li bi netko trebao biti biran za glavnog državnog odvjetnika više od dva puta, dakle na 12, 16 ili više godina. Vjerujem da ćemo se čak i svi složiti da u ovom trenutku nakon što je stanje u Državnom odvjetništvu sređeno, nakon što je Državno odvjetništvo postala respektabilna, uvažena institucija u hrvatskom društvu više nema potrebe za osiguranjem tako dugog kontinuiteta. kao što sam već i napomenuo, a imajući u vidu odredbu članka 125. stavka 2. Ustava, više nego dvojbeno može li Hrvatski sabor zakonom uvesti ograničenje koje na ovaj način nije predviđeno Ustavom, zbog čega Klub zastupnika SDP-a neće moći podržati ovaj prijedlog. Hvala. - Stranka rada)** Hvala lijepo. Kolega, upravo sam naveo primjer zbog kojeg se ni u kom slučaju ne može konstatirat da je stanje u Državnom odvjetništvu sređeno i da je to postalo nešto što je respektabilna institucija prema kojoj građani ne iskazuju ni dozu sumnje. Mislim nevjerojatno je da čovjek koji je bio očito u sukobu interesa sa vlastitom firmom potpisuje ugovor o 600 i ne znam koliko tisuća kuna, pri čemu nema nikakvog dokaza da je taj posao stvarno obavljen,

Iako je taj proces u tijeku on se dogovori sa DORH-om, daje ostavku na to mjesto i vraća se na svoje radno mjesto liječnika. Pa gdje to još ima? Svi drugi bi dobili otkaz. To sigurno nije nešto što je za uvažavat, da je respektabilno kao uređena institucija. Hvala. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Večeras me očito krenulo pa ja idem u …, a drugi u …. Uvaženi kolega, ja sam govorio o ustavnim ograničenjima i ustavnim temeljima za izbor državnog odvjetnika i propisom članka 125. stavka 2. Ustava koji kaže da se državni odvjetnik bira na mandat od 4 godine. Ne kaže da se državni odvjetnik bira na mandat od 4 godine koji može jednom biti obnovljen ili koji ne bi mogao biti obnovljen ili koji bi mogao biti obnovljen dva puta. I dvojim da li mi takvo ograničenje kada ga ustavotvorac nije unio u Ustav možemo unijeti u zakon. Dalje ovo što ste naveli. Pitanje nagodbi u Državnom odvjetništvu nije pitanje toga da li će državni odvjetnik odnosno glavni državni odvjetnik imati mandat od godine, dvije, četiri, šest, koliko. Pitanje nagodbe je pitanje Zakona o kaznenom postupku kojeg smo, taj institut u Zakon o kaznenom postupku unijeli jer je bio potreban, jer je praksa pokazala da sve zemlje koje su uvele nagodbu su kroz taj institut dovele do češćeg kažnjavanja počinitelja kaznenog djela, a istovremeno do smanjenja troškova vođenja kaznenih postupaka za sustav. Ukoliko imamo situaciju da okrivljenik priznaje djelo, da je spreman snositi odgovornost, pa za Boga miloga nije li bolje da to riješimo pred državnim odvjetnikom gdje će on priznat, dobit odgovarajuću sankciju, nego da to iznosimo pred sud. A ukoliko vi smatrate da je postupanje Državnog odvjetništva u ovom slučaju bilo protuzakonito, u zakonu imate metode na koje se takvo postupanje može sankcionirati. Primijenite ih. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davorin Mlakar.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Ostalo nas je, izgleda mi ova dvorana kao pomorsko dobro za ovih srednjih, viših i visokih voda. Moram u uvodu govoreći o ovom zakonu iznijet jednu impresiju iz rasprave o prethodnom zakonu. Naime, u Saboru smo već u različitim argumentacijama uspjeli čuti svašta. Danas smo otišli korak dalje pa smo uspjeli čuti da zakon koji su predložili naši kolege, a često smo bili prozivani od strane vladajuće koalicije da ne nudimo svoja rješenja, vladajuća većina odbija s obrazloženjem da će čekat bolji prijedlog koji će jednog dana u saborsku proceduru uputit hrvatska Vlada. najjadniji argument koji sam čuo u prilog tome da se odbije raspravljati odnosno suglasiti s odredbama nekog zakona. Sada kad smo počeli govoriti o ovom zakonu koji je na dnevnom redu, da ne šaram okolo, mislio sam da će kolega Grbin u ime SDP-a tumačeći članak Ustava reći da Ustav govori da državni odvjetnik može imati samo jedan mandat, jer to kaže Ustav, da se imenuje na vrijeme od 4 godine. I bojim se da ovakvim tumačenjem propisa mi nažalost ne možemo baš daleko otići. Moram također reći da čestitam kolegama iz HDSSB-a koji su ovaj kratak, ali bitan zakon poslali ako se dobro sjećam u siječnju 2013. i već ste ušli na plenarnu sjednicu. To stoga što smo mi onu raspravu o prometnom povezivanju Republike Hrvatske, skraćeno Pelješki most, poslali još ranije i uspjeli smo za ovo zasjedanje dogurati do 58. točke dnevnog reda. I pitam se kad već imate ovakve argumente, kao npr. čekat ćemo dok Vlada ne napiše zakon, zašto nam barem ne dozvolite da se popnemo u dnevnom redu malo bliže danu kad bismo naše prijedloge raspravili na plenarnoj sjednici. Ali evo zbog hrvatske javnosti koja naravno to više ne gleda i nema prilike ni čuti da kažemo i ovo je jedan od zakona koji oporba radi dok vladajući putuju. I umjesto da se i mi nalazimo u SAD, Kaliforniji, da sakupljamo investitore koji će sada tek upoznati sjajne mogućnosti u Republici Hrvatskoj koje će im prenijeti predsjednik Vlade mi smo odlučili posebno ponukani vašim pozivima ponuditi još jedan zakon u dnevni red i sada je on već zaustavljen mišljenjem većine da je protuustavan zbog odredbe Ustava koju smo imali prilike čuti. S druge pak strane postoji samo nekoliko dužnosti u Republici Hrvatskoj guvernera Narodne banke, predsjednika Vrhovnog suda za razliku od drugih i ova konkretna državnog odvjetnika koje imaju neograničen, mogućnost neograničenog broja mandata. Ono što su kolege iz HDSSB-a rekli u obrazloženju zakona mi držimo da je potrebno, a to je da se svim dužnostima ograniči mandat zbog vjerujući vjerujući kvalitetnijeg obnašanja dužnosti kada će taj mandat biti čvrsto reduciran na maksimum dva uzastopna i kada će možda to biti barem jedan mali element u mozaiku shvaćanja odgovornih dužnosti u državi i načina njihova obnašanja. Jer mi bismo kao stranka imali razloga sumnjati ponekad u kvalitetu obnašanja tih dužnosti s obzirom na mogućnost njihovog direktnog utjecaja na političke tokove u zemlji. čestitajući vam da ste vi znatno brže došli u dnevni red od HDZ-a, Klub HDZ-a će podržati vaš prijedlog zakona. Hvala lijepo. hvala. Također vrlo kratko. Dakle, zaista ustavna definicija u Ustavu Republike Hrvatske kako je kolega Grbin rekao govori o tome da se glavni državni odvjetnik bira na četiri godine i ništa više od toga. Prema tome, ako se zaista bira na četiri godine kako je kolega Mlakar rekao onda bi mogli reći ili da je to samo na četiri godine imamo neustavne, da smo imali neustavnog državnog odvjetnika u ostalim razdobljima što naravno ne bi odgovaralo. Naše je mišljenje i mišljenje našeg kluba. Bili smo se posavjetovali, dakle da uz ustavnu definiciju da mandat glavnog državnog odvjetnika traje četiri godine, dopuna u Zakonu o državnom odvjetništvu, a da se ista osoba ne može biti izabrana za glavnog državnog odvjetnika više od dva puta uzastopno ni na koji način ne kolidira sa Ustavom, ni sa tim člankom Ustava. Prema tome, ukoliko je to jedini i jedini razlog, onda mislim da razlog zaista ne stoji. I evo pozivam nas svih koliko nas ima šestero, da u petak ili kad već bude glasovanje podupremo ovaj prijedlog. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ja mislim da i mene morate računati, ja sam tu. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno. Čestitam najupornijima. Sutra ćemo početi u 9,30 sa Izvješćem o radu Odbora za europske poslove. I još ćemo raditi Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2013. godinu tako da se znate pripremiti. Laku noć!